utanríkisráðherra, háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og dómsmálaráðherra.

að atvinnuveganefnd þingsins hefði borist erindi frá fjármálaráðuneytinu þar sem gerðar eru talsverðar athugasemdir við stjórnarfrumvarp, frumvarp frá ríkisstjórn um endurgreiðslu vegna kvikmyndaframleiðslu. Í erindi ráðuneytisins er bent á að þetta mál sé vanfjármagnað, sé raunar ófjármagnað, hvorki fjármagnað á yfirstandandi ári né á fjögurra ára fjármálaáætlun. Ráðuneytið gerir athugasemdir við að hafa aðeins fengið þrjá daga til að fara yfir frumvarpið og eins að starfshópur sem átti að vinna þetta frumvarp hafi ekki fengið að vinna það heldur hafi það bara verið klárað í menningar- og viðskiptaráðuneytinu.

á sínum tíma í ríkisstjórninni og hvort þetta kunni að vera raunin í öðrum tilvikum líka til viðbótar við þau tilvik sem þingmenn Miðflokksins hafa bent á, eins og varðandi hælisleitendafrumvarpið svokallaða, sem er náttúrlega algerlega ófjármagnað ef litið er til heildaráhrifanna. En það er nokkuð óvenjulegt að svona komi upp

að það eru fagráðuneytin sem sjálf bera alla ábyrgð á því að kostnaðarmeta fram komin mál. Þó er sú regla viðhöfð að fjármálaráðuneytið hafi að jafnaði tvær vikur til að fara yfir mat fagráðuneyta. Þó að þær tvær vikur hafi ekki gefist í þessu tilviki komu samt sem áður fram ábendingar frá fjármálaráðuneytinu um að gjaldaliðurinn, sem í þessu tilviki er

að útstreymi til að endurgreiða kvikmyndaframleiðendum mun stöðvast á því að ekki verði fjárheimildir á fjárlagaliðnum. Mönnum kann að þykja þetta óeðlilegt en það getur auðvitað gerst að það komi upp ólík sjónarmið um það

endurskoða með hvaða hætti fasteignagjöld eru lögð á af hálfu sveitarfélaga í ljósi þess hvernig þessi gjaldtaka hefur þróast, enda var henni ætlað að standa undir kostnaði en ekki að vera aukatekjulind sem í

þá kemur svo skýrt fram að við erum að tala um skattstofn þar sem fasteignaeigandinn þarf að taka á sig alla hækkun fasteignamatsins sem þó hefur á engan hátt neitt með það að gera að viðkomandi hafi meiri tekjur til að standa undir skattinum. Það eru að sjálfsögðu bestu skattarnir okkar sem taka tillit til þess, eru eitthvert hlutfall af tekjum. Hitt er í raun og veru einhvers konar eignaupptaka þegar prósentan er orðin of há. Og já, ég tel að þetta sé meingallað kerfi og lýsir sér best með því að hjá sumum fyrirtækjum er kannski enginn tekjuvöxtur en skattgreiðslan á að hækka um 20% ef menn ætla ekki að hreyfa við prósentunum. Þetta er ósanngjarnt og gengur örugglega mjög nærri mörgum fyrirtækjum.

Það er ekki að ástæðulausu að umræða um utanríkismál er mun meiri en við höfum vanist. Öryggi álfunnar okkar er ógnað vegna innrásar Rússa í Úkraínu og við heyrum fréttir nánast daglega af löndum Evrópu sem vilja styrkja sig með nánara samstarfi. Hér í gær ræddum við umsókn Svía og Finna að Atlantshafsbandalaginu og stórar fréttir bárust frá Danmörku þar sem yfirgnæfandi meiri hluti dönsku þjóðarinnar kaus með því að falla frá fyrirvörum og hefja þátttöku í varnarsamstarfi Evrópusambandsins. Danir eru ekki í neinum vafa um hverjir kostir aðildar að Evrópusambandinu eru fyrir öryggi sitt og fullveldi. Umræðan í Evrópu og kannski sérstaklega á Norðurlöndunum hefur þróast í þá átt að Evrópa verði sjálf að vera viðbúin ógn. Við verðum sem heimsálfa að standa saman og verja okkar heimsmynd. Varnarsamstarf við Bandaríkin, eins mikilvægt og það er, dugi ekki eitt og sér. Í Noregi er samtalið um aðild að Evrópusambandinu að hefjast að nýju. Færi svo að Norðmenn breyttu um kúrs myndi það auðvitað breyta stöðu Íslands innan Evrópska efnahagssvæðisins gríðarlega.

um stöðu mála. Hvernig er verið að undirbúa okkur fyrir mögulegar breytingar? Er unnið að mismunandi sviðsmyndagreiningum? Hvað þýðir það fyrir Ísland og Noreg í þessu samhengi að standa utan Evrópusambandsins nú þegar Svíar og Finnar eru á leiðinni inn í NATO og eru fyrir í Evrópusambandinu? Hvað þýðir þetta t.d. þegar kemur að norrænu varnarsamstarfi? Og hvað myndi það þýða fyrir Ísland að vera eitt utan Evrópusambandsins ef Noregur færi inn? Hvernig munum við bregðast við mismunandi þróun mála? Er í gangi vinna með endurskoðað hagsmunamat í öryggismálum Íslands

Við fylgjumst nú með áformum og áætlunum Evrópusambandsins um að styrkja sig á því sviði. Það er þó ekki í fyrsta sinn sem það er reynt. Kannski mun það taka einhverjum breytingum nú. Við erum stofnaðilar að langöflugasta öryggis- og varnarsamstarfi í heimi og þar gengur og þar gengur okkur vel. Við erum síðan með varnarsamning við öflugasta ríki heims á því sviði, sem eru Bandaríkin.

Evrópusambandið var stofnað til að tryggja frið í álfunni. Það er verkefni sem kallar á samstarf á mörgum sviðum, ekki bara varðandi verslun og viðskipti heldur einnig lýðræði, mannréttindi, þróunarstarf og ekki síst varnir gegn utanaðkomandi ógnum. Eitt af því sem Danir munu styrkja nú til muna með því að taka þátt í varnarsamstarfi Evrópusambandsins er aðstoð í netöryggismálum. Við vitum að stríð framtíðarinnar munu verða háð með öðrum þætti en við þekktum áður. Við erum þegar farin þangað og við vitum líka að eitt af brennandi verkefnum okkar fram undan er að tryggja varnir okkar í netöryggismálum. Þetta er verkefni sem við munum ekki ráða við ein okkar liðs og eins og staðan er í dag erum við býsna berskjölduð ef við yrðum fyrir barðinu á slíkum árásum.

og það er einmitt þess vegna sem við erum í miklu samstarfi bæði í Tallinn og Helsinki, sem skiptir okkur miklu máli og við fáum margfalt meira út úr slíku samstarfi en við sjálf leggjum inn. Það er rétt hjá hv. þingmanni að við getum ekki sem eitthvert eyland byggt upp alla þá þekkingu sem við þurfum og við eigum að gera það í samstarfi við aðrar þjóðir. Evrópusambandsaðild kemur því máli ekkert við. Við erum í fullum færum um að efla slíkt samstarf og taka þátt í því, hvort sem það er öndvegissetur eða annað, án Evrópusambandsaðildar. Varðandi ákvörðun Dana þá erum við náttúrlega ekki með neitt sambærilegt hér þannig að það þarf enga þjóðaratkvæðagreiðslu um slíkar breytingar vegna þess að þetta er ekki vandamál hér. En ákvörðun Dana breytir engu um norrænt varnarsamstarf eða samstarfið innan NATO, þannig að það sé nefnt. (Forseti hringir.) Þannig að jú, það er verkefni fyrir okkur að bæta okkur frekar í netvörnum, en það getum við svo sannarlega gert án Evrópusambandsaðildar.

Herra forseti. Orkuskiptin hafa verið alfa og omega í málflutningi umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra frá því að hann tók við embætti í lok síðasta árs. Samdráttur í losun gróðurhúsalofttegunda frá samgöngum er enda eitt af mikilvægari úrlausnarefnum á sviði loftslagsmála. Annað ekki síður mikilvægt verkefni er að tryggja heimilum og fyrirtækjum raforkuöryggi. Það verður ekki gert innan núgildandi lagaramma og ljóst að ákveða þarf hvaða opinberi aðili ber ábyrgð á afhendingaröryggi raforku hér á landi. Forseti. Ekkert í núverandi lagaumhverfi raforkunýtingar gerir stjórnvöldum kleift að stýra raforkuframleiðslu hér á landi þannig að hún nýtist beint til orkuskipta. Þannig hafa stjórnvöld ekkert í höndunum, engin nauðsynleg tæki til að framfylgja áætlunum sínum um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda og uppfylla þannig markmið okkar í loftslagsmálum. Settar hafa verið fram sex sviðsmyndir í stöðuskýrslu sem ráðherra lét gera um stöðuna í loftslagsmálunum og um loftslagsmarkmið Íslands. Þær sviðsmyndir gera ráð fyrir allt frá 9% aukningu raforkuframleiðslu til tvöföldunar hennar, eða 124% aukningar, til ársins 2040. Mig langar að nýta þetta tækifæri hér, forseti, til að spyrja hæstv. loftslagsráðherra hvort hann hafi lagt mat á þessar sviðsmyndir sem fram koma í stöðuskýrslunni og hvort einhver þeirra verði grundvöllur raforkuframleiðslu hér í næstu framtíð. Í öðru lagi langar mig að spyrja ráðherrann hvað líði innleiðingu þriðja orkupakkans í íslenska löggjöf. Hvernig hyggst ríkisstjórnin uppfylla þá skyldu sína, sem kennd er við alþjónustu, að tryggja raforkuöryggi heimila og fyrirtækja hér á landi annarra en stórnotenda? Það er mjög brýnt verkefni, eins og nýleg dæmi sanna.

sem er að fara yfir nákvæmlega þessa þætti sem hv. þingmaður vísaði til. Það er kannski auðvelt um að tala en hins vegar er þetta bara þess eðlis að það borgar sig að vanda sig og fara vel yfir það. Við þekkjum það að

langt síðan, hátt í áratugur síðan, þá var það aðkallandi að líta sérstaklega til þessara þátta. Það er það sem ég setti strax af stað. En ég legg hins vegar áherslu á í þeirri vinnu að menn taki þann tíma sem þarf til að ná niðurstöðu sem við getum verið sátt við því að það er auðvitað markmiðið að tryggja sérstaklega öryggi heimila þegar að þessum málum kemur. Og síðan varðandi það að leggja mat á þessar sviðsmyndir þá liggur það alveg fyrir og hefur legið fyrir nokkuð lengi að það er mikil eftirspurn eftir grænni orku, sérstaklega til orkuskipta, og það er mikilvægt að framboðið sé til staðar.

Við erum að fara í orkuskiptin og við höfum unnið skipulega að því og munum halda því áfram og það er mjög mikilvægt að þegar við tökum út bensín og dísil þá höfum við græna orku í staðinn.

það væri komið að því að fá tillögur hans til umfjöllunar hér á hinu háa Alþingi eða alla vega opinbera þær þannig að þær væri hægt að ræða. Tíminn vinnur sannarlega ekki með okkur í þessum mikilvæga málaflokki og eins og hæstv. ráðherra bendir á er eftirspurnin mikil. Hún er auðvitað næstum því óendanleg. Þess vegna skiptir svo miklu máli að við sjálf ákveðum, innan rammaáætlunar, t.d. orkustefnu með því að tryggja raforkuöryggi, hvernig við ætlum að verja þeirri orku sem framleidd er hér á landi. Hún er líklega það verðmætasta sem við erum að framleiða um þessar mundir og við verðum að hafa þau tæki og tól innan laga, reglugerða og áætlana okkar sem gera það að verkum að við getum beint henni á rétta staði, sem sagt í orkuskiptin. Ég ætla að nota tækifærið hér og

eymdar og fátæktar þá er verst eru settir í samfélaginu. Hér skal kynnt raunhæf hugmynd til nýrrar tekjuöflunar. Lagt er til að ráðherra láti kanna möguleika á stofnun ylræktargarðs nærri fyrirhugaðri Hvammsvirkjun í neðri hluta Þjórsár með það fyrir augum að greinin geti notið stóriðjuorkuverðs án dreifingarkostnaðar. Öllum ylræktendum standi til boða að flytja starfsemi sína þangað í ljósi þess að flutningskostnaður raforku yrði í lágmarki.

Hins vegar liggur það alveg fyrir sem hv. þingmaður er hér að vísa til og er ein af þeim fjölmörgu hugmyndum sem eru í gangi þegar kemur að nýtingu á grænni orku.

að hér á undan okkur var fólk sem gekk fram og hóf framleiðslu á grænni orku þegar aðrir voru ekki að gera það og við eigum enn þá möguleika á því. Ylrækt er svo sannarlega mjög spennandi kostur, svo ekki sé dýpra í árinni tekið.

málið að segja, eins og við öll í þessum sal. Ég held að þær hugmyndir sem hv. þingmaður reifar hér lauslega séu mjög áhugaverðar og mjög spennandi, en ég vek líka athygli á því að það eru margar aðrar

Það er tiltölulega fljótgert og einfalt að kanna þetta mál og það er auðvitað sterkara ef það getur komið úr ranni ríkisstjórnar og ráðherra. Fyrir þjóð sem býr að þessari dýrmætu grænu orku og hverrar tækifæri blasa við í aukinni framleiðslu og útflutningi á hollmeti tengdu ylrækt þá finnst mér þetta vera hugmynd sem ég skora á ráðherra að kanna og gera úttekt á.

Ég vil taka það fram að mér þykir til fyrirmyndar hvernig hv. þingmaður kemur hér fram með uppbyggilegar hugmyndir og framtíðarsýn. Mér Mér finnst það bara gott að verið sé að vekja athygli á framfaramálum eins og þessum. Þetta eru svo sannarlega tækifæri sem við eigum að líta sérstaklega til.

Í Belarús er Lúkasjenkó forseti og hefur verið í meira en 26 ár og situr við völd þrátt fyrir kosningasvindl. Kosningasvindlið varð til þess að fólk mótmælti víða. Viðbrögð stjórnvalda voru að handtaka fólk í massavís en vísbendingar eru um að allt að 35.000 manns hafa verið handteknir og hafi þurft að þola ofbeldi af hendi lögreglunnar í kjölfarið. Lúkasjenkó hefur ofsótt fjölmiðlafólk og er oft kallaður síðasti einræðisherra Evrópu. Lúkasjenkó er bandamaður Pútíns Rússlandsforseta sem segir allt sem segja þarf miðað við núverandi aðstæður. Mörg ríki hafa sett viðskiptaþvinganir á Belarús eða áhrifamikið fólk innan landsins vegna aðgerða stjórnvalda. Árið 2005 var Alexander Mosjenskí skipaður kjörræðismaður Íslands í Belarús. Árið 2010 var hann sagður einn af þremur helstu styrktaraðilum framboðs Lúkasjenkós og árin 2011 og 2012 íhugaði Evrópusambandið að setja hann á lista aðila sem sæta efnahagsþvingunum slapp í það skiptið, mögulega vegna afskipta Ungverjalands, en einn af helstu samstarfsfélögum Mosjenskís er kjörræðismaður Ungverjalands. Nýlega var aftur reynt setja Mosjenskí á bannlista en í þetta skiptið heyrast raddir um að Ísland hafi skipt sér af því með ítrekuðum fyrirspurnum um af hverju, en engri sjálfstæðri athugun um hvort rök væru fyrir slíkum aðgerðum. Þegar þingmenn reyna síðan að spyrja er bara vísað í að Mosjenskí hafi að lokum ekki endað á neinum bannlista eins og það sé eitthvert svar við spurningum um afskipti t.d. Íslands sem gætu leitt til þess að Mosjenskí slyppi við að vera á téðum lista. Nýlega fékk ég svar frá hæstv. ráðherra þar sem ég spurði

mannréttindabrot. Við höfum tekið mjög einarða afstöðu með því fólki sem þar er að

afskipti og óbein þátttaka Belarús í aðgerðum Pútíns er mjög alvarleg og hefur kallað fram frekari viðbrögð. Hér er spurt sérstaklega um svar mitt við fyrirspurn hv. þingmanns og hvort mér þyki það boðlegt. Einfalda svarið við þeirri spurningu er: Já, það þykir mér boðlegt vegna þess að annars hefði ég aldrei sent það frá mér. Ég hefði ekki sent frá mér óboðlegt svar. En þetta er mál sem hefur fengið töluvert mikla umræðu,

samskipti þjóða ýmiss konar eru það eðli máls samkvæmt og standa þarf vörð um það upp að því marki sem eðlilegt þykir.

eða mikil samskiptin eru, hvenær þau áttu sér stað, til að átta sig á því hvernig ferli þeirra er með tilliti til þess að Ísland er með Aleksander Mosjenskí sem kjörræðismann. Um það snýst málið. Ég spurði í fyrirspurn minni hvort einhvern tímann hefðu borist ábendingar eða athugasemdir um pólitísk tengsl Mosjenskí við Lúkasjenkó og íslensk stjórnvöld svara bara: Nei, við höfum ekki fengið neitt, bara séð í fjölmiðlum. Samt fer ekki fram nein athugun á því varðandi kjörræðismann okkar og sú staða veitir tvímælalaust ákveðna vernd fyrir viðkomandi einstaklinga í því landi út af einmitt því að slík alþjóðleg samskipti

kjörræðismann Íslands í Belarús á lista yfir þá sem eiga að sæta viðskiptaþvingunum eða refsiaðgerðum. Um þessi samskipti hefur það verið upplýst að þau hafi fyrst og fremst verið óformleg símasamtöl og í einhverjum tilfellum tölvupóstsamskipti eða fundir í eigin persónu. Það hefur líka verið upplýst að þessi samskipti voru í á þriðja tug skipta. Það hefur komið fram áður, og ég ítreka það hér,